nije nam često kultura tema, niti je preokupacija bilo koje vlasti od 2000. godine i propušteno je da se uoči jedna pojava koja je od 5. oktobra, a traje i dan danas, da su predstavnici takozvanih nevladinih organizacija u oblasti kulture postali glavni moralni autoriteti, pa tako i teme koje oni forsiraju.Mi smo raspravljali i o budžetu u prethodnoj godini i videli smo da za finansiranje takozvanih nevladinih organizacija se izdvaja nešto više od 10 milijardi dinara. Naravno u tu cifru ulaze i finansiranje SPC i Crvenog Krsta i sve ostalo. Ali, značajna suma po većem broju osnova se odvaja i za one nevladine organizacije koje pod firmom zaštite ljudskih prava

smo koje su njihove glavne i dominantne teme. Dakle, Srbi su izvršili niz ratnih zločina na KiM, etničko čišćenje i onda je po tome potpuno normalno da je danas republika Kosovo je jedna nezavisna država, kojoj otprilike samo što Srbija ne treba da plati ratnu odštetu. Naravno, ti zli zločinački Srbi su sami krivi zbog svega toga, zato što su bili bombardovani. Bili su bombardovani malo koliko su trebali i to je sasvim srpska odgovornost.Naravno, to što je Republika Srbija tj. srpski narod, Republika Srpska počinila genocid u Srebrenici je nešto što je eminentno srpskom biću, jer je ono u prirodi zločinačko i to je nešto što je moglo da se očekuje.To su teme koje nam serviraju već punih 20 godina, predstavnici, takozvanih ljudsko-pravačkih nevladinih organizacija, „Fond za humanitarno pravo“, „Fond za otvoreno društvo“, „Jukom“, „Helsinški odbor“, „Građanske inicijative“, „Kuća ljudskih prava“ i svi ostali.Oni su finansirani naravno i iz inostranstva i tu nije ništa čudno. Ali zabrinjava kada su oni takođe finansirani i od strane Vlade Republike Srbije, tj. od strane Republike Srbije. Na konkursima koje raspisuje Kancelarija za ljudska i manjinska prava odvojeno 300 miliona dinara koje samo ovakve nevladine organizacije mogu samo da se prijave. To je nešto što zabrinjava.Dakle, to su njihove dominantne teme. Mi smo imali negde i zvaničnu državnu politiku koja je finansirala takve projekte na primer u kinematografiji, pa je finansiran od strane Vlade Republike Srbije jedan antisrpski film „Turneja“, ukoliko znate o čemu se radi, pa takođe i zbog političkih preferencija prethodna vlast je finansirala jedan antisrpski film „Parada“

se shvatala uloga kulture u našem društvu na najbolji mogući način, pogotovo ne osnaživanje i očuvanje nacionalne kulture. Mi smo došli u situaciju posle 20 godina od 5. oktobra neki u većoj, neki u manjoj meri, da su nama glavne kulturne distance i glavni moralni autoriteti „Peščanik“ i „Beton“ i sve ono što oni rade i objavljuju čime se bave je kultura, a kada se govori na primer o Matici srpskoj, Srpskoj književnoj zadruzi ili nekim drugim nacionalnim projektima kojih ima ne u velikom broju, ali ih ima, to je onda nešto što podseća na takozvanu veliku srpsku agresiju, na zločinačku prošlost i tako dalje.Čak su nam se pojavili neki termini u kulturi koji samo se time i bave, potpuno izmišljeni baš zbog delovanja nevladinih organizacija. Čak negde i na nekim fakultetima imamo takve predmete kao što su „Tranziciona pravda“, da se tu rezimira srpska zločinačka uloga o raspadu Jugoslavije i da se opravda isporučivanje Srba u Haški tribunal, ali i delovanje Haškog tribunala, kultura sećanja koja ima za cilj promovisanje navodnog genocida u Srebrenici itd. To je danas prisutno na fakultetima.Juče

mnogo skandala na tom polju. Poslednji od njih je bio kada je u jednom od tih udžbenika, u pitanju je Istorija za sedmi razred osnovne škole, „Danak u krvi“, otimanje dece iz porobljenih naroda i porobljenih porodica kako bi posle služili kao vojnici u Osmanskoj carstvu bio u stvari predstavljen kao prilika za napredovanje u hijerarhiji turske imperije.Pre toga imali smo i mnogo skandala sa nekim izmišljenim mapama, istorijskim falsifikatima koji su prikazivali nekakvu hrvatsku državu u vreme kada ona nije ni postojala.Zašto Vlada Republike Srbije ne spreči takve stvari? To može vrlo lako da uradi. Imamo Zavod za izdavanje udžbenika, imamo „Službeni glasnik“, a i dalje su najpopularniji i najzastupljeniji udžbenici pre svega iz Istorije od izdavača u vlasništvu „Školske knjige“ iz Zagreba,

se da Vlada Republike Srbije ne ulaže nikakve napore, čak ni da pročita neko te udžbenike pre nego što se oni pojave u školama, a nastavnici su slobodni da sami određuju ko će kakve udžbenike da koristi. Mi smatramo da udžbenici iz Istorije i Srpskog jezika ne smeju da budu stvar tržišta. To mora da bude nešto što je pod kontrolom države, da se onda više takve stvari ne bi dešavale. To bi jedna odgovorna vlast uradila, a ne zbog nekih profita da posle zateknemo tako nešto i reagujemo tek kada problem nastane, tek kada se takav skandal desi. Nismo videli da se po tom pitanju nešto pozitivno promenilo.Čuli smo više puta pitanje UNESK-a, zaštite naših kulturnih dobara, pre svega naše kulturne baštine na KiM. Vlada Republike Srbije se veoma angažovala da tzv. republika Kosovo ne postane član UNESK-a i ostvarila je izvesne uspehe na tom putu. U dva navrata Kosovo nije postolo član UNESK-a.Sa druge strane, to je rešavanje problema samo na kratak rok, budući da ukoliko nastavimo putem evropskih integracija, za Srbiju će biti potrebno potpisivanje pravno obavezujućih sporazuma sa tzv. republikom Kosovo, koje između ostalog ima za cilj da spreči blokiranje jedni drugih u članstvo u međunarodnim organizacijama. Tu se misli i članstvo u UN kao zaokruživanje državnosti Kosova, a kada Kosovo i ukoliko postane član UN, više neće biti važno i neće biti glasanja u UNESKU, zato što će Kosovo pa automatizmu postati član UNESK-a. Tako da je ova Vlada negde kontradiktorna sama sebi, što se tiče te politike.Mi takođe imamo jednu opasnu situaciju danas koja može da služi kao napomena šta može da se desi na Kosovu. To se dešava danas u Crnoj Gori. Dakle, jedna antisrpska vlast u Crnoj Gori, konverticka, čija se politika sastoji isključivo od antisrpske i antiruske histerije donela je Zakon o slobodi veroispovesti koji ima za cilj da konfiskuje imovinu SPC, uključujući i sakralne objekte nekim besmislenim normama, koja negira neprikosnovenost privatne svojine, odvojenost države od crkve, sve što je kodifikovano u Ustavu Crne Gore, a od Vlade Republike Srbije nismo čuli reakcije ili reakcije koje smo čuli su bile izuzetno mlake, a onda naravno uz ograđivanje kako je to mešanje u unutrašnje stvari druge države.To je nešto što može da nam se desi slično na Kosovu, ukoliko dođe do takvog jednog sporazuma. Tako da očuvanje naše kulturne baštine i nacionalnog identiteta je u koliziji sa spoljnom politikom Republike Srbije, što je deklarativno članstvo Srbije u EU.Mi smo videli EU.Mi smo videli kod finansiranja tih nevladinih organizacija neke njihove performanse u Beogradu. Mi smo videli da oni promovišu vrlo često, skupove na tu temu prave o tzv. genocidu u Srebrenici, o nekoj velikosrpskoj agresiji na Vukovar, a videli smo i onda nekoliko godina za redom, to je omogućila naprednjačka većina i Vlada Republike Srbije u kojoj većinu ima SNS, pre njih se to nije desilo, da se u sred centra Beograda održava festival „Mirdita“, promocija kosovske kulture svake godine, a onda da sramota bude još veća, neki istaknuti predstavnici režima, bivši ministar kulture i gradski odbornici danas u Skupštini grada Beograda su tamo bili prisutni, Tasovac i nakarada, oni su to tamo išli da podrže, zajedno sa Čedomirom Jovanovićem i još nekima, ne znam sada tačno da nabrojim, a to su ovi sa ovog spiska od 88 istaknutih ličnosti.Dakle, promocija kosovske kulture u centru Beograda, a to je na indirektan način finansirano od strane Vlade Republike Srbije, upravo kroz finansiranje tih nevladinih organizacija koje postaje i novac troše za te namene. Da li je to normalno i da li je to staranje o očuvanju našeg nacionalnog identiteta, svake godine?Naravno, finansiranje i očuvanje Matice srpske i Srpske književne zadruge je nekoliko puta manje nego što je finansiranje nevladinih organizacija, ovih ljudsko pravaških. Dakle, ukoliko se mi staramo o očuvanju našeg nacionalnog identiteta valjda to treba da bude prioritet broj jedan.Imali smo priliku da vidimo i histeriju kada je jedan istaknuti pisac svetskog ranga, Petar Hanke dobio Nobelovu nagradu za književnost. Mogli smo da vidimo histeriju baš tih predstavnika nevladinog sektora, kako je to nagrada za genocid, za zločin, za podršku zločinu, samo zato što je Hanke jedan srpski prijatelj koji je podržavao srpski narod u najtežim vremenima i u vreme bombardovanja i srpski narod preko Drine. Mi smo videli histeriju i nekontrolisane i neartikulisane napade zbog svega toga, kao da smo mi dodelili Nobelovu nagradu, a izašli smo sa inicijativom da Vlada Republike Srbije objavi sabrana dela Petra Hankea kao znak zahvalnosti za podršku koju je on našem narodu pružio. Nismo dobili odgovor na to.Dakle, da li je to zbog straha, jer to nisu nevažni činiocu u našem društvu danas, nevladine organizacije i ukoliko se one kojim slučajem okrenu protiv neke vladajuće stranke, ta vladajuća stranka može da dovede u pitanje svoj opstanak na vlasti.Videli smo da te iste nevladine organizacije, sve stranke prozapadne opozicije i vladajuće stranke okupljaju za isti sto kada treba da ih nauče, da im objasne kako treba da izgledaju izbori u Srbiji, kako treba da se glasa, šta su izborni uslovi. Automatski prozapadne opozicione stranke i vladajuće stranke zaborave sve razlike i dođu na taj sastanak kada Soroš sazove i nije lako onda sa pozicije vladajuće stranke zameriti se njima.Još jedna stvar kada već govorimo o arhivu,

Dakle, svedoci smo da Haški tribunal stvara nama novu istoriju. Osnovna uloga Haškog tribunala jeste da svu krivicu za krvavi raspad i građanski rat u Jugoslaviji prebaci na srpski narod. To govori i statistika tih presuda i procesi koji su tamo vođeni. Zašto bi mi to prihvatili, političko delovanje jednog ad hok tribunala koji nije ni osnovan u skladu sa pravom i pravdom, zašto mi ne bismo sami istražili sadržaj tih presuda i uopšte delovanje Haškog tribunala? To treba da bude jedan od naših osnovnih ciljeva kako bismo pokazali šta oni o nama misle i kakvo je njihovo delovanje?To može nekome da se ne svidi, da ugrozi tzv. put evropskih integracija, ali pošto svakako to nije nešto što je izvesno, neće nikom ni smetati niti ćemo mi biti zbog toga nešto sputani.Ima nešto što svaka ozbiljna država radi, a to je ulaganje u kulturnu politiku. Američki profesor, stručnjak za međunarodne odnose, Džozef Naj je odavno već govorio o terminu „meka moć“. Svaka ozbiljna država treba da ima ozbiljnu kulturnu strategiju, baš zbog tog uticaja da stavlja u fokus najvažnije nacionalne teme, istorijske stvari, a ne da čeka šta će da uradi neko ko je antisrpski nastrojen i posle da to lažno ovde predstavljamo i usvajamo kao kulturu.„Beton“ i „Peščanik“ nisu kultura, „Egzit“ nije kultura. Zašto bi mi to prihvatili zdravo za gotovo, a ne radili ništa po tom pitanju. Sa druge strane, budući da je to u vašem resoru,

ne samo u vremenskoj prognozi, već i u informativnom programu, to radi bez teritorije KiM? Kako oni to smeju da rade? Radio televizija Srbije nije privatna televizija, nije televizija iz Luksemburga, nije televizija bilo koja od ovih koja podržava Vlada ili bilo koja druga, to je televizija koja se finansira iz budžeta direktno. Niko ne zna kako ta televizija funkcioniše, a za njih je Srbija bez Kosova sasvim jedna normalna stvar i to se njima toleriše? Kako je to moguće?Tako da, ukoliko na dugi rok mi želimo da se brinemo o našoj kulturi, našoj kulturnoj baštini i očuvamo naš nacionalni identitet, koji je na svakoj strani ugrožen i od strane susednih država i od strane nevladinih organizacija i međunarodnog faktora, mi treba ovim pitanjima da pristupimo ozbiljnije, ne da to bude sporedna tema koja nikom ne odgovara, ne da slušamo one samozvane stručnjake, eksperte za ova pitanja koji u svemu vide veliko srpsku, genocidnu, agresivnu politiku i ostalo, već treba sami o tome da se staramo i da prekinemo više sa finansiranjem nečega što nije u nacionalnom interesu srpskog naroda.

ja sam čekao da potpišemo ugovor, pa da to objavimo, ali Ministarstvo kulture i informisanja je obezbedilo sredstva i postiglo dogovor sa jednim našim uglednim izdavačem, te će sabrano, odnosno odabrana dela Petera Handkea biti odštampano ove godine i Bože zdravlja pojaviće se na sajmu knjiga u oktobru u Beogradu.Tako

„Službenim glasnikom“ smo postigli dogovor načelni, videćemo kako i kada će biti potpisan ugovor. Dakle, nije srpski, ne znam šta ste rekli, ili to je, verovatno se šalite. Tako da što se tiče Petera Handkea, ta stvar je obavljena na taj način.Što se tiče ovih drugih tema, uglavnom kada je o udžbenicima reč, to nije naša nadležnost, ali kada je reč o strategiji kulturnog razvoja i Ministarstvo kulture je još pre dve godine spremilo tekst strategije kulturnog razvoja i taj se tekst nalazi na sajtu Ministarstva kulture i informisanja. Međutim, nije došlo na red pred Vlad, tokom prošle godine usvojen Zakon o budžetskom sistemu, pa je to indukovalo ponovni krug saglasnosti i promene nekih akcioni planova i nekih detalja u toj strategiji i to je sada ponovo poslato na saglasnost resornim ministarstvima i očekujem, naravno, slažem se sa svakim onim ko misli da je bez strateškog dokumenta u kulturnom razvoju svaka kulturna politika osuđena na improvizaciju. Tako da smo mi o tome razmišljali ranije i taj dokument je praktično urađen, ostala su proceduralna pitanja o sadržaju tog teksta i o osnovnim namerama i principima te kulturne politike. Svako može da se upozna na sajtu Ministarstva kulture i informisanja, tako da ja verujem da će i taj dokument biti uskoro pred Vladom Republike Srbije. Hvala.

To, naravno pokazuje da mi nismo zaboravili na svoje prijatelje koji su nas podržavali u onim trenucima kada je nama bilo najteže.Osnovna najteže.Osnovna stvar kako bi rešili taj dvodecenijski problem, jeste upravo odvajanje od ovih koji nam ne misle ništa dobro, od stranih agentura koji su ovde veoma prisutni i koji su stavili resor kulture pod svoju šapu već 20 godina. To su predstavnici nevladinih organizacija.Da li vi mislite da je normalno da Vlada Republike Srbije finansira na bilo koji način nevladine organizacije koje su pri tome svemu još obilnije finansirane iz inostranstva za antisrpsko delovanje, jer posle taj novac koji dobiju od Vlade, oni potroše na Mirditu ili na genocid u Srebrenici. To je nenormalno.Hajde da mi pustimo da se oni finansiraju kako oni znaju sami, a da novac koji dobijaju od strane Vlade se preusmeri na Maticu srpsku, Srpsku književnu zadrugu i ostale kulturne institucije. To bi bilo negde patriotski i odgovorno. To, što se oni plaćaju, jeste na neki način plaćanje njihovog ćutanja i toga da se oni ne okrenu pred onima koji su ih postavili u Srbiju, fondacija Džordža, Soroša i ostalih, protiv Vlade Republike Srbije i onda ugrozili vladajuću stranku na vlasti. To je jedini razlog koji ja mogu da vidim da se oni iz budžeta plaćaju i ništa drugo. **Đorđe Milićević** Šešelj.Prelazimo na redosled narodnih poslanik prema prijavama za reč u zajedničkom načelnom i jedinstvenom pretresu o predlozima zakona iz tačaka od 9. do 11. dnevnog reda.Reč ima narodni poslanik Muamer Zukorlić.Izvolite, kolega Zukorliću. Dame i gospodo, poštovani prisutni, tema kulture je jedna od najznačajnijih, najzanimljivijih i za nas narodne poslanike, Stranke pravde i pomirenja i da je sreće da se ima više prilike ova tema tretirati, pogotovo sa teorijskog aspekta. Mislim da nam nedostaje sagledavanje i bacanje svetla, pogotovo u pogledu već pomenute strategije kulture, odnosno politike kulture gde primenjujem da još imamo problema slično onome što sam kazao juče sa obrazovanjem.Dakle, kultura nam jeste prisutna, ali uglavnom u našim naslovnim orijentacijama, ali je daleko od toga da spada u strateški najbitnije teme ove države i celokupne nacije. Svakako da ona to može postići tek onda kada podignemo obrazovanje na taj nivo i to je ono na šta želim zapravo ovom prilikom ukazati.Bojim se da smo dosadašnjim sagledavanjima i našim stavovima u odnosu na kulturu postavljeni po određenim stereotipima ili smo smestili kulturu u određene ustanove gde servisiramo jedan veoma mali broj građana koji su okrenuti tim ustanovama, ili smo se takođe opredelili prema kulturi prošlosti, odnosno čuvanja kulturnog nasleđa što nije nevažno, ali nikako ne bi smelo biti najvažnije. Jer, to je neka vrsta epimetejske orijentacije prema kulturi, odnosno kulturi arheologije, gde ogromnu energiju trošimo isključivo na očuvanje onoga što su postigli naši preci, zaboravljajući čime će se to baviti buduća pokolenja. Da li će oni imati šta da čuvaju što mi podižemo, a zapravo na polju kulture veoma malo ili skoro ništa ne podižemo.Drugi nedostatak jeste isključivi fokus na tzv. materijalnu kulturu koja opet jeste važna, ali ponovno nikako najvažnija. Zato je važno reafirmirati temu kulturu sa aspekta njene suštine, a ona je tu pre svega nematerijalna i ona je zapravo ono što se temelji na dva postulata. Na postulatu ili temelju znanja sa jedne strane i na postulatu duhovnosti sa druge strane. Tek onda kada se u strateškoj orijentaciji kultura definira i postavi na onaj način, moći ćemo podizati mlade generacije kao kapacitet i potencijal za kulturno stvaralaštvo, za ono što će biti kultura opredeljena prema budućnosti. Svaka nacija i svaka kultura koja je opredeljena isključivo ili primarno prema prošlosti, u svojoj percepciji kulture nema svoju budućnost. To je zamka u koju upadaju mnogi narodi, mnoge nacije i mnoge države, a Srbija je tu takođe na ivici te greške ili je duboko u toj greški.Jako mi je drago da imamo ovo što danas usvajamo, vraćanje ove stranice Miroslavljevog jevanđelja, koje je, kako je poznato, nastalo i otkriveno na području Bijelog Polja. Ja sam u svojoj knjizi „Drevna Bosna“ tretirao ovaj dokument kao par ekselans dokument od kulturne važnosti i koja ima čak i nad etničku vrednost. Ja sam je tu i kolokvijalno nazvao, odnosno ovaj dokument nazvao i kao Sandžačko jevanđelje, što je iritiralo neke čitaoce. Međutim, to namerno radim upravo ukazujući na određene kulturne resurse, odnosno blaga, odnosno nasleđa koja imaju širi značaj od jednog etnosa, što naravno ne umanjuje vrednost i značaj za taj etnos, i svakako da treba podržati takve korake zaštite celokupnog kulturnog nasleđa.Međutim, želim takođe da ukažem, zbog permanentnog potenciranja na pojmu srpsko, srpsko, srpsko, molim vas ne zaboravite, bez ikakve namere da se umanji ambicija prema toj orijentaciji, ali u ovoj zemlji živi oko trećine građana nesrpske nacionalnosti i zato je od izuzetne važnosti i u projektima kulture i u našoj celokupnoj kulturnoj i političkoj retorici da to ne zapostavljamo, jer dajući mogućnost i podršku da i te aspekte kulturne različitosti koje baštine manjinski narodi u ovoj zemlji tretiramo kao deo celokupnog nacionalnog i državnog resursa, što je načelno i Ustavom definisano.Sada govorim o operacionalizaciji toga, ne samo kroz zakone već i kroz naš celokupni diskurs tekst sa takvim kapacitetima, onda zasigurno možemo otvoriti jednu novu belu stranicu i zasigurno svetliju budućnost u pogledu percepcije i realizacije i produkcije u kulturi. Hvala. Zahvaljujem, kolega Zukorliću.Reč ima narodni poslanik Snežana Paunović. Izvolite, koleginice. **Snežana Paunović** Zahvaljujem.Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, drage kolege narodni poslanici i građani Srbije, pred nama su danas pre svega izmene krovnog Zakona o kulturi, ali i Zakona o arhivskoj građi, kao i za srpsku istoriju i kulturu veoma važan sporazum kojim se Srbiji vraća 166. strana Miroslavljevog jevanđelja, najstarijeg spomenika srpsko-slovenske pismenosti iz 12. veka.Kada veka.Kada je u pitanju Zakon o kulturi i izmene koje se predlažu, važno je reći da je misija ovog pravnog akta značajna za očuvanje naše istorije i našeg kulturnog identiteta za kulturni razvoj i afirmaciju multikulturalnog društva kakvo je naše, pre svega. Za mene poseban značaj ima onaj segment zakona koji utvrđuje opšti, za mene je to državni interes u oblasti kulture, koji podrazumeva kako stvaranja uslova za kulturni razvoj, tako i stvaranje uslova za očuvanje i valorizaciju naše vredne kulturne baštine, naših vrednih pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara.Mi smo kao narod našim vrednim kulturnim nasleđem starim više od osam vekova dali jedan ogroman doprinos svetskoj kulturi. Ovde posebno mislim na naše manastire i crkve, pre svega, građene još u vreme Nemanjića od kojih su one najvrednije postale deo svetske kulturne baštine i nalaze se pod zaštitom Uneska, Studenica, Gračanica, Stari Ras sa Sopoćanima, Pećka patrijaršija, Visoki Dečani i da ne nabrajam.Važno kulturno nasleđe koje svedoči o našem postojanju i vekovnom trajanju na ovim prostorima i koliko je važno govori nažalost činjenica da danas na jednom delu teritorije naše države, na Kosovu i Metohiji, bez milosti i poštovanja se uništavaju naše najvrednije svetinje, i to baš one koje su deo svetske kulturne baštine i koje je svet vrednovao kao nasleđe vredno za čitavo čovečanstvo. Nažalost, izgleda da nema zaštite od onih koji su se osmelili da skidaju krstove sa naših svetinja, da pale manastire i crkve, da spaljuju ikone i vredne knjige. O čemu se radi zapravo? Radi se o krađi i krivotvorenju istorije, pre svega. Oni misle da će spaljivanjem ili otimanjem naših svetinja spaliti i našu istoriju i kulturu, kao što su nekada davno mislili da će spaljivanjem moštiju Svetog Save uništiti njegov kult u srpskom narodu. To se svakako nije dogodilo.Danas je na sceni otimanje naših svetinja i to pre svega rade oni koji bi krađom naše istorije da dođu do neke svoje. Nije prvi put da se revizijom naše istorije pokušava stvoriti neka svoja, uslovno rečeno.

razlike.Evidentna je, i dozvoliću sebi luksuz da kažem, sinhronizovana već decenijama unazad potreba pojedinaca da istoriju prilagode sebi. Ti mali bezmalo bezvredni ljudi, pod pritiskom sopstvenog kompleksa, besomučno otimaju pre svega identitet srpskog naroda, i to primarno kroz otimanje srpske kulturne baštine. Dozvolili su sebi da velike poput Nikole Tesle, Njegoša, Milutina Milankovića, Dositeja Obradovića, i da ne nabrajam, trajalo bi, prisvoje isključivo zbog potrebe da i sami prisvajajući njih steknu neku vrednost. U tom smislu i Srbija svakako ima svoje propuste.Ovaj Zakon o kulturi tim pre ostavlja utisak da je došlo do otrežnjenja činjenicom da se prvi put u zakonu, a bezmalo u društvu kome pripada našla i Zadužbina Dositeja Obradovića. Ja o tome neću govoriti detaljno, pre svega zato jer je osnivač Zadužbine moja draga i uvažena koleginica Mira Dragaš, ovlašćeni predstavnik SPS u ovom pretresu, i detaljno je govorila o važnosti jedne ovakve zadužbine i o važnosti ovog poteza koji je zadužbinu uvrstio u zakon.Drugi zakon, Zakon o arhivskoj građi, takođe je potvrda da je Ministarstvo kulture napokon prepoznalo važnost arhiva kao vredne istorijske građe. Aktuelni momenat nas i te kako uči da od budućih mogućih otimača treba zaštititi pre svega istoriju, a nju čini i kulturna baština o kojoj govorimo, bez razlike da li se radi o verskim objektima starim po nekoliko vekova ili o pisanim dokumentima kakvo je Miroslavljevo jevanđelje koje se posle 180 godina kompletira i napokon će biti kompletno.Podsetiću da je Miroslavljevo jevanđelje najstariji sačuvani srpski originalni dokument pisan na staroslovenskom jeziku. Ovaj dokument osim za nas Srbe ima neprocenjivu vrednost i za čitavo čovečanstvo jer je ovaj dokument Unesko 2005. godine uvrstio u biblioteku „Pamćenje sveta“, čime je postalo jedan od 120 najvrednijih dobara koje je stvorilo čovečanstvo.Imamo razlog za istorijski ponos, ali nas on i obavezuje da i Miroslavljevo jevanđelje i drugu baštinu sačuvamo i od zaborava i od uništavanja. Zato ja mislim da je za ovaj skupštinski saziv ovo zaista jedan poseban dan u kome smo prepoznali sve ono što su nedostaci, unapredićemo kroz donošenje ovih zakona koji će verovatno, kao i svi zakoni koji su doneti, morati u nekom trenutku da bude i poboljšan i prilagođen momentu, ali svakako činimo istorijski podvig i vraćamo dug našoj prošlosti i našim svetim precima.Želim da verujem da je ovo najveći korak, ali prvi korak ka svemu onome što je obaveza koju moramo kao aktuelna generacija ostaviti budućim generacijama i tu se sa kolegama potpuno slažem, moramo u nasleđe ostaviti i ono što je naše činjenje, ali i sačuvati sve ono što su nam preci ostavili u amanet, bez razlike čija je ambicija da to od nas otme. Trajala bi diskusija ukoliko bismo se bavili pojedinačnim potrebama bilo koga i nemam nikakav problem sa tim da sve ono što jeste kulturna baština i smatra se svetskom kulturnom baštinom svako ima pravo da svojata, ali ne i da otima. Ogromna je razlika između ove dve kategorije.U tom smislu, zaista na zadovoljstvo svih mojih kolega, poslanička grupa SPS će bez dileme podržati u danu za glasanje sva tri predložena zakona. Hvala vam. Zahvaljujem, koleginice Paunović.Reč ima narodni poslanik Jahja Fehratović.Izvolite. **Jahja što ste već čuli, poslanici Stranke pravde i pomirenja zalažu se za snažne zakonske regulative kada je u pitanju svaka vrsta podizanja kulturnog organizovanja, a naročito kulturne svesti. Ja ću nastaviti tamo gde je uvaženi akademik Zukorlić stao u svom obrazlaganju, tj. na onoj činjenici da kada je u pitanju kultura kao mesto susreta različitosti mnogo više bi trebalo raditi na tome da se i unutar Republike Srbije prožimaju, prepoznaju i promovišu vrednosti različitih kulturnih identiteta.Kada govorimo o toj trećini stanovništva koja je nesrpskog etičkog porekla, u kulturnim institucijama, a posebno medijskim i nastavnim sadržajima mnogo je malo zastupljenosti njihove kulture, njihovog identiteta i upoznavanja većinskog naroda recimo sa svim posebnostima kulturnog identiteta svih nacionalnih zajednica. To je nešto što bi zaista trebalo mnogo više biti prisutno u obrazovnim sistemima, u medijskim strukturama, posebno na Javnom servisu, gde skoro i da nemamo kulturnih sadržaja koje se tiču posebnosti identiteta nacionalnih zajednica, da bismo se upoznali međusobno i da bismo na taj način razvijali i negovali svoje posebnosti, ali i i izgrađivali neki vrednosni identitet svih naših naroda.S tim u vezi, mnogo bi bilo važno raditi na disperziji kulturnih dešavanja institucija u celoj državi, jer, nekako, ako sagledate najznačajnije kulturne događaje, kulturne institucije, bar 80% njih jeste skoncentrisano u Beogradu ili Novom Sadu. U ovim drugim gradovima vrlo je malo ozbiljnih, velikih, državnih kulturnih institucija, koje bi upravo imale zadatak da se bave ovakvim stvarima. Naravno da je to sve izuzetno skupo, zahtevno za državu itd, ali je neophodno.Preneću jednu anegdotu lokalnog tipa. Kada je još u ono komunističko vreme neki kulturni delatnik tražio neki projekat od

ništa nije preduzeto u prilog zaštite očuvanja jednog od najboljih i najočuvanijih srednjovekovnih gradova koje imamo na teritoriji Republike Srbije, a to je grad Jeleč kod Novog Pazara. Pozivam ministra kod Novog Pazara. Pozivam ministra da se malo upozna sa tim. Tamo nema ni asfaltnog puta, ni prilaza, a to je jedno od najstarijih i najočuvanijih, najtajanstvenijih srednjovekovnih gradova koje trenutno imamo na teritoriji Republike Srbije i koji je apsolutno neiskorišten, i u turističkom i u kulturološkom A takvih mesta i primera imate koliko god hoćete u našoj državi.Smatram da bi bilo izuzetno važno, upravo u ovom prekvalificiranju ili medijskoj strategiji, da tim mestima koja koja su zajedničko čvorište različitih kultura, različitih tradicija, kod različitih naroda, damo posebno težište u narednom periodu, jer ćemo na taj način oživeti i turistički i kulturološki ta mesta koja su u duhovnom, u kulturnom smislu, izuzetno važna i za Republiku Srbiju, ali i za spajanje, razumevanje različitih kultura, posebno nakon ovih kulturnih destrukcija 90-ih godina, koje su napravile brane i otuđile i zarobile različite nosioce kulturnih identiteta u nekakve rovove. To se mora razbijati.Moramo vraćati poverenje. To se naročito postiže i najkvalitetnije i najtemeljitije i sa najvećim rezultatima upravo kroz kulturna dešavanja, kroz kulturne projekte i oživljavanje onoga što jeste prava kultura, za razliku od onoga što imamo, nažalost, kao tendencije koje nam dolaze sa svih različitih strana, a posebno se vežu za promovisanje subkulturnih sadržaja i njihovih nametanja kao nekih datih vrednosti. U suštini, to su sadržaji koji uništavaju ili pokušavaju uništiti ono što jesu prave kulturne tradicijske vrednosti svih naroda u Republici Srbiji, a i na Balkanu. Hvala.

Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, u vezi ovog što kolega kaže, upravo i jeste suština ovog zakona to. U praksi mi imamo određene ustanove. Kad su arhivi u pitanju, imamo 28, masu gradova spuštenih. Druga je stvar da li smo mi pojedinačno, kao narodni poslanici, upoznati s tim ili nismo.U svim tim arhivima

Ja sam našao jednu povelju u arhivu u Somboru, tražio sam je širom bivše Jugoslavije, ali tamo sam je našao, za određenog plemića koji nije Srbin.Dakle, arhivi

na nacionalnosti.Imate vi u Novom Pazaru izuzetan arhiv, ali gde je arhivska građa više provenijencije, različitih provenijencija, s obzirom na nacionalnu strukturu. To je suština.

Arhivisti moraju biti najučeniji ljudi u državi i tačka. To će vam svaki naučnik na svetu reći.Otiđite u Austriju, u Nemačku, u Carigrad, tamo su najučeniji ljudi,

izbrojati. Evo, kolegu savetnika, znam da se on bavi dugi niz godina, pa, evo, kolega, savetnik, mislim Jakšić da se preziva, morali smo njega uzeti, jer to ne zna niko.

potencijal postoji u svim našim arhivima, izuzetno vredan i nedovoljno istražen i da ukoliko bismo istražili sve ono što jeste arhivska građa u svim našim arhivima, mnogo bismo drugačije promatrali i razumevali sve one procese koji su se događali i koje sada živimo, i to ne samo ove naše arhive.Za nas su izuzetno važne i arhive u Dubrovniku, u Istambulu i u Beču i tako dalje, gde se, evo iz Rusije vraćamo na jedan dokument, gde se u Rusiju još čuva izuzetno veliki i vredni dokument sa ovih prostora, krenuvši od Povelje Kulina bana, pa redom, dakle, to je sve neosporno. Nama zaista treba stručnjaka te vrste.Moja diskusija je išla u pravcu očuvanja i onoga, ne samo arheološkog, nego kulturnog blaga, kao, recimo, srednjevekovni grad Jeleč, koji je zaista neprocenjivo blago, mislim da ga nema više nigde, nijedan narod u Evropi, ako je onako napušten i otuđen i od države i od svih nas.Naravno, kad govorim o zajedničkom predstavljanju, ja sam namerno iskoristio Jeleč, ali isto tako, normalno bi bilo da država Srbija arhivira i kulturne baštine svih svojih građana, bez obzira na njegovo kulturnu, versku i drugu tradiciju. Nažalost, mi do sada nismo imali primer da je država u bilo kom smislu pomogla, recimo restauraciju Gazi Isa-begovog hamama Pazaru, kao nult spomenika, spomenika nulte vrednosti ili nekog drugog sakralnog kulturalnog objekta koji pripada drugoj kulturi i naciji. Jesmo, doduše u poslednje vreme, čini mi se u Novom Sadu, kuća Bana Jelačića, ali i to je zbog nekakvih drugačijih pritisaka dogovora i tako dalje.Ono što su zajedničke vrednosti, pa i taj hamam Gazi Isa-bega u Novom Pazaru, kao utemeljivača tog grada, mislim da se moraju prepoznati od strane ministarstva i od strane državnih institucija i ujedno se pomoći u njihovoj restauraciji i daljem njihovom očuvanju i konzerviranju. Samo kratko da se osvrnem na vaše reči. Slažem se sa vama. Sigurno da postoji veliki broj stvari u oblati arheologije i u oblasti zaštite materijalno – kulturnog nasleđa na teritoriji Republike Srbije i iz ugla iz kog vi sagledavate najšireg mogućeg ugla, gde je potreban dodatan stepen zaštite, ali stvar je u ovakvim situacijama da vidimo i da li je nešto urađeno.U Novom Pazaru, kad je reč o Ministarstvu kulture, svedoci ste da smo pomogli ne mali broj stvari. Neću da nabrajam sada sve. Nedavno sam bio ponovo, pa smo obećali i pomoć za dodatnim sredstvima za istraživanje i barutane u Starom gradu u centru Novog Pazara, itd. istina je i jedno i drugo.Istina je da postoje izuzetno velike potrebe na celoj teritoriji Srbije. Mi smo srećni zbog toga što imamo toliko bogato arheološko i kulturno – istorijsko nasleđe. Gde god, maltene, hajde uz malo preterivanja, da zakopate ašov, vi ćete naći neko kulturno – istorijsko blago.Radi se dosta. Nije obuhvaćeno sve. Upravo za to su preduslovi i veća izdvajanja za budžet za kulturu i, naravno, saradnja lokalne samouprave i Ministarstva, itd. i drugih stručnjaka.Prema tome, mislim da nije na sceni ni na koji način izostanak neke dobre volje, niti usmerenost ka rešavanju nekih od pitanja. Jednostavno, radi se dosta, a treba još. Prema tome, verujem da ćemo u narednom periodu u saradnji imati, pogotovo na izuzetno bogatoj teritoriji Novog Pazara i okoline, koji predstavlja svakako mesto susreta istorije i religije i jednu posebnu osobenost naše kulturno – istorijske panorame, biti u prilici da uz dodatna sredstva i napore postignemo i nove rezultate i uspehe.

što predstavlja, mogu slobodno kazati, izvorište mnogih identiteskih vrednosti i bošnjačkog i srpskog naroda, nalazi se na prostoru Sandžaka i ne samo Novog Pazara i zapravo je propušteno mnogo prilika da se očuvaju još mnoge druge vrednosti koje su nažalost zbog nebrige, zbog nedovoljnog ulaganja, nesvesti otišle u nepovrat. Ali, ono što je preostalo zaista je od najznačajnije i za Republiku Srbiju, ali i za sve ove narode i zato u narednom periodu bi zaista trebalo fokus staviti na taj prostor.Tu nije samo u pitanju arheologija srednjovekovna, već arheologija jednog kontinuiranog i primer zajedničkog suživota kroz različite kulturološke vrednosti i, naravno, institucije koje se time bave ne samo ili republičkog nivoa, već institucije koje su nastale u naučnom smislu, koje bi trebalo pomoći kroz različito projektno finansiranje poput Matice bošnjačke, bošnjačke kulturne zajednice itd, a koje su spremne da ulože svoj kredibilitet i sve ostalo kako kako bismo dobili onu krajnju sliku onoga što predstavlja naš zajednički život, susret kultura, tradicija i susret onoga što oplemenjuje društvo svakoga na Balkanu, a posebno u državi Srbiji. Hvala.

prethodnom periodu, socijalističkom, ovo što ste vi napomenuli, malo je ljudi, isto, istraživača bilo. Problem je sa stručnim ljudima, istraživačima koji trebaju da ulaze u arhive. Hoćete da vam ja nabrojim četiri čoveka u Beogradu koji ulaze u naučne ustanove? Neću, jer znam da ću hiljadu napada doživeti.Nama fale, evo, da budem konkretan, pretpostavljam, tu je kolega dr Zukorlić, na Univerzitetu u Novom Pazaru da se izučava arhivistika koja će osposobiti stručnjake ne da izučavaju samo bošnjačku, nego i srpsku.Ja sam napisao jedan rad za područje novopazarskog okruga 1945 – 1948. godine, obrađivao i Muslimane, odnosno Bošnjake i Srbe i to ima 10 godina, u časopisu koji je izuzetne vrednosti, Novopazarski zbornik.Imate izuzetan muzej, izuzetan arhiv, ali arhiviste koji će uputiti stručnjake nemamo ni u Beogradu. Nažalost, Srbija je tanka tu, u celini.Ja kritiku dajem kolegama na filozofskim fakultetima. Imam pravo da to kažem, a reći ću vam zbog čega, što ima 24 godine tačno, kad sam došao iz bivše domovine tražio da se na nivou države formiraju u ono vreme postdiplomske studije, doktorske, koje će izučavati sve ove - latinsku, slavensku, ćirilsku, muslimansku, nazivajte je kako god hoćete, paleografiju, pa heraldiku. Hoću da vidim Muslimane plemiće. Ja to znam koji su, ne svi, bavim se i tim, ali bih voleo da to rade kolege i Bošnjaci.Dakle, u tom smislu nam fale stručnjaci. Nađite mi stručnjaka, završenog na fakultetu, konzervatora i restaruatora arhivske građe. Kolege, nema nijedan u državi. Nemamo studenta.Ja imam pravo da kritikujem, jer sam svim katedrama na filozofskim fakultetima u Srbiji predlagao, svim dekanima i svim rektorima i napisao jedan časopis. Sve sam ih prozvao tada. Nikada im neće u budućnosti mlađe generacije oprostiti što te studije danas nemamo na ovim fakultetima.

Drago mi je da ovoj temi se prilazi na ovaj način.Definitivno sazrevamo i polako nadilazimo sve ono što nas je opterećivalo od ranije. Dakle, prostor Sandžaka je zapravo jedan od prostora, kao što smo čuli, različitosti kroz poslednjih više od hiljadu godina.Naravno da su ljudi ti koji će odrediti da li će to biti tačka sudaranja ili tačka susreta. Definitivno, ono što me raduje iz ovih prethodnih diskusija, ali i iz celokupnog političkog diskursa i naše celokupne političke saradnje je da zapravo sazrevamo i politički i kao država da pristupamo ovom prostoru kao prostoru susreta gde ćemo svu ovu različitost sagledati rasterećeno i knjižiti je kao zajedničko bogatstvo i zapravo je pretvoriti u resurs za drugačiju budućnost.Istina je da su ovo naši nedostaci u pogledu naučnog osposobljavanja za bavljenje kulturom, uključujući aspekt arhivistike, aspekt istraživanja u određenim arhivima. Pomenut je Arhiv Istambula u kome ima samo za područje Novog Pazara u kilometrima građe gde je potrebno poznavanje osmanskog jezika.Nije moguće, recimo, propustiti to internacionalnom univerzitetu ili islamskom fakultetu u Novom Pazaru koji su samofinansirajući, da se bave tim poslom. Potrebno je da se uključi država, da napravimo zajedničke projekte sa državom zato što kultura ne spada u one aspekte profitnosti. Ne možete to ni školovati, niti se baviti time profitno i zato se slažem da zapravo pristupimo ovom drugačije u saradnji sa Ministarstvom kulture, u saradnji sa ostalim institucijama koje se bave kulture, u saradnji, recimo, sa Fakultetom za filologiju, rentalistiku, osmanistiku, gde imamo te mogućnosti da onda zajednički zapravo pristupimo tim projektima i otkrijemo ta blaga koja, nažalost, sve dok nisu poznata ona kao i da ne postoje. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem, kolega Zukorliću.Kolega Fehratoviću, vi želite repliku?(Jahja Hvala.Ja bih se složio sa uvaženim kolegom Atlagićem u svemu što je u prethodnoj diskusiji kazao kada je u pitanju arhivska građa, arhivistika, kao i sa uvaženim akademikom Zukorlićem, međutim kada je spomenuo socijalistički period i ono što jeste posledica njihovog odnosa prema kulturama koje su u tradicionalnoj baštini sa našim područjem, jeste jedan izuzetan kulturocid. U kom smislu? U smislu uništenja svega onoga što je bilo ili što biti zaštićeno i konzervirano.Ovde ne mogu da ne spomenem Staru čaršiju u Novom Pazaru, koja je bila i veća i lepša nego, recimo, što je Baš-čaršija u Sarajevu. Zamislite kakav je to kulturni monstrum koji je dozvolio tih 60-ih, 70-ih godina da se to uništi i da se pretvori u nekakav socijalistički, urbanistički blok, i da za navek nestane nešto što je trajno duhovno bogatstvo svih koji su na tom prostoru bili, a da ne govorim o tome šta bi danas u ovom trenutku turističkom potencijalu i za Republiku Srbiju značila jedna takva čaršija ili takvi ambijenti.Pored toga, sve ostalo što je činjeno sa verskim objektima, što je činjeno sa svim verama na ovim prostorima, što je činjeno samo, recimo, sa džamijama u Novom Pazaru u komunističkom periodu, da su one koje su bile stare i po pet, šest stoleća bukvalno uništavane, rušene, opravdavajući to time da su stare, da su nebezbedne itd, i opasne po stanovništvo, u smislu obrušavanja i nečega drugoga.Zato je to što je bilo decenija bilo urušavanje svega onoga što je značilo kulturno, duhovno blago ovih prostora i zato je sada upravo Ministarstvo i država u poziciji da mnogo više radi na tim stvarima, kako bismo očuvali ono što je preživelo i pokušali vratiti one neke stvari koje su zaista moguće u bilo kom obliku da se vrate. Hvala. i posle 18,00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice.Sada reč ima narodni poslanik Snežana Bošković Bogosavljević.Izvolite, koleginice. Zahvaljujem.Poštovani potpredsedniče, gospodine ministre sa saradnicima, uvaženi narodni poslanici, pred nama su danas tri izuzetno važna zakona iz oblasti kulture.O

i umetnost u biti obogaćuju naš unutrašnji svet, ali njihov poseban značaj je u doprinosu ekonomskom i sveukupnom doprinosu razvoja svakog društva.Otuda smatram da je predloženi zakon o izmenama i dopunama Zakona o kulturi izuzetno važan, jer se njime, pre svega, vrši dalje usklađivanje i dalja regulacija svih važnih tema u ovoj oblasti, a posebno je važan sa aspekta preciziranja okvira za sprovođenje sveukupne kulturne politike naše zemlje.Podsetiću vas da je Zakon o kulturi krovni, sistemski zakon. Njime se utvrđuju načela na kojima se zasniva opšti interes u kulturi, a nema dileme, kultura je naš opšti interes.Za ovaj zakon možemo reći da je savremen, moderan, evropski, jer usklađen je sa brojnim konvencijama i drugim relevantnim dokumentima međunarodnih organizacija kao što su UN, odnosno UNESKO. Tu su i novi dokumenti EU iz oblasti kulture, poput nove evropske Agende za kulturu iz 2018. godine.Ne manje važnim smatram i to što je ovaj zakon usaglašen sa domaćim opštim strateškim opredeljenjima koja su utvrđena i u nekim drugim oblastima kod nas, poput npr. obrazovanja i spoljne politike.Ono što smatram da je posebno važno je to što se predlogom ovog zakona jasno preciziraju oblasti kulturne delatnosti. Dobro je što je u tom smislu postignuta visoka saglasnost u stručnoj javnosti, na čiji je predlog, između ostalog, dodata kao posebna delatnost i oblast umetničke fotografije.Poznato je da su budžetska sredstva opredeljena za ostvarivanje opšteg interesa u kulturi ograničena i zato pozdravljam nameru predlagača zakona da se uspostavi pravni okvir koji će biti obavezujući za kreatore kulturne politike na svim nivoima, kako bi se budžetska sredstva opredeljena za kulturu trošila na krajnje racionalan, planski, ravnomeran i održivi način.Pri tome, jasna je namera da se i u narednim godinama obezbedi sigurna i stabilna podrška kulturnim aktivnostima koje podstiču razvoj kulturnih potreba, zatim, za promociju i popularizaciju kulturnih delatnosti, siguran i stabilan rad ustanova kulture, zaštitu i očuvanje kulturnog nasleđa, a posebno za razvoj sadržaja i programa za mlade i za decu.Jedna od novina predloga zakona su definisani kriterijumi za procenjivanje značaja manifestacija koje ulaze u domen prepoznatljivih brendova na lokalnom i centralnom nivou, što je izuzetno važno sa aspekta razvoja kulturnog turizma, ali i dalje integracije kulturnog razvoja u sveukupni opšti, socio-ekonomski i politički dugoročni razvoj našeg društva.Takođe, važna je i namera predlagača zakona da se u oblast kulture integrišu savremena dostignuća informacionih i komunikacionih tehnologija, na taj način što se propisuje pravni okvir za razvoj svih aktivnosti koje se odnose na digitalizaciju našeg kulturnog nasleđa. To je, inače, izuzetno važno, obzirom da je jedan od strateških ciljeva Vlade Republike Srbije zapravo digitalizacija u ostvarivanju vidljivosti i dostupnosti našeg kulturnog nasleđa, a u funkciji ostvarivanja ciljeva kulturne politike naše zemlje.Svakako zemlje.Svakako treba pomenuti i to da zahvaljujući podršci resornog ministarstva u prethodnom periodu već je realizovano nekoliko projekata kao primera dobre prakse u prezentaciji našeg kulturnog nasleđa, a uz pomoć savremenih tehnologija.Usvajanjem predloženog zakon nema sumnje stvaraju se važne pretpostavke za unapređenje sveukupnog stanja u oblasti kulture, za razvoj novih kulturnih sadržaja, zaštitu i očuvanje našeg kulturnog nasleđa i posebno za unapređenje uslova rada naših ustanova kulture.Kada pominjem naše ustanove kulture, ne mogu a da ne pomenem Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti, koji su zahvaljujući snažnoj podršci, finansijskoj i svakoj drugoj Vlade Republike Srbije, posle mnogo godina prošle godine ponovo otvoreni za posetioce.Uverena sam da ćemo i u narednim godinama moći da se hvalimo novim i dobrim rezultatima u sprovođenju kulturne politike naše zemlje.Naravno, vredan pažnje i pohvale je i Predlog zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, budući da se radi o jednom sasvim novom predlogu zakona, čiji je cilj da se urede i unaprede svi segmenti arhivske delatnosti, a posebno da se značajno poboljšaju uslovi rada ustanova koje su nosioci ovih delatnosti.Na kraju, želim posebno da pohvalim zakon kojim se potvrđuje Sporazum između vlada Republike Srbije i Ruske Federacije, a koji je zapravo preduslov da se realizuje ono što odavno očekujemo, a to je vraćanje 166. stranice Miroslavljevog jevanđelja Republici Srbiji. To je za Srbiju izuzetno važan događaj, jer Miroslavljevo jevanđelje je najstariji sačuvan srpski ćirilični rukopis iz 12. veka. Pisan je perom na pergamentu i danas se čuva u Narodnom muzeju.Vraćanjem 166. stranice, ovaj dokument, koji je bez sumnje od ogromne i neprocenjive važnosti, biće kompletiran i na taj način sačuvan za naša buduća pokolenja.Polazeći od svega navedenog i na samom kraju, želim posebno da istaknem da će poslanička grupa SPS podržati sve zakone iz oblasti kulture o kojima danas govorimo, uverena da je to u najboljem interesu naših građana i našeg društva u celini. Hvala na pažnji. Hvala gospodine predsedavajući.Uvaženi gospodine ministre sa saradnicima, veliko je zadovoljstvo i dobar znak da prvo zasedanje u 2020. godini počinjemo zakonima i raspravama o obrazovanju i kulturi. Voleo bih da ta pozornost ostane cele godine i da se nastavi. Vama želim da u sledećem mandatu nastavite, ali ako ne vi da to onda predate svojim saradnicima ili oni koji će vas naslediti i da kultura zaista bude veoma čest gost u Narodnoj skupštini.Jasno je da prioritet u ovoj državi mora biti fiskalna konsolidacija, izgradnja države, standard građana, bezbednost, infrastruktura, podizanje državne sigurnosti i sve će to naravno unaprediti i našu kulturu, ali kultura se ne može zaustaviti. Ne možemo napraviti sada pauzu pa reći, hajde prvo da obogatimo državu i društvo, pa ćemo se posle baviti kulturom. Kulturom se moramo baviti stalno.Lepo ste, gospodine ministre, rekli šta je to sve kultura i šta je to materijalna i nematerijalna baština i sakralno graditeljstvo, savremeno stvaralaštvo, istorijsko pamćenje i mnogo toga. No, kulturu čine kulturni radnici, kulturni pregaoci, ali ovu lepu i harmoničnu diskusiju, možda ću na momenat pokvariti, često je čine i oni koji su kvazi kulturni radnici, koji zloupotrebljavaju kulturu, tako da smo i danas u situaciji da umesto na pozorišnim daskama, u ateljeima, pred kamerama imamo više onih koji su na političkoj sceni, a ne tamo gde bi im kao prozvanim umetnicima ili kvazi umetnicima bilo mesto.Naravno, ne može ministarstvo sve to da reši pored svih svojih napora i naravno da još uvek imamo jako duboke veze onih koji su sve činili da srpsku kulturu uništavaju, da iz srpske kulture usisavaju novac i danas imamo vladavinu raznih klanova kako stručnih tako i finansijskih.Drugo nešto želim da skrenem pažnju, iako je bilo važno da ovo prvo kažem, jeste nešto sa čim sam trebao da počnem. Prvo bih želeo da našoj koleginici, uvaženoj primadoni, operskoj pevačici, gospođi Jadranki Jovanović čestitam nagradu koju je dobila pre nekoliko dana, „primo internacionale par operete“ za 1919. godinu, zamislite, dodeljenu u Republici Italiji. U kolevci operske muzike jedna Srpkinja je najbolja i najveća diva.Naravno, to je zabeležila sva italijanska štampa, državna televizija „Rai“, ali ni reč u srpskim kulturnim medijima. Niko to nije hteo da primeti. Zašto? Zato što ne cepa državnu zastavu, zato što ne ide i ne ogovara svoju državu po inostranstvu, zato što voli svoju zemlju, zato što je patriota, zato što je na strani onih gde je Hanke, o kome smo ovde govorili, koji voli Srbiju, gde je Nenad Jezdić, verovatno danas najbolji glumac koga posipaju blatom na svakoj strani samo zato što je radio svoj posao, zato što je svoje ime gospođa Jadranka Jovanović dala, poklonila SNS, jednoj politici u koju veruje na čijem čelu je Aleksandar Vučić. Eto, to su njeni grasi najveća srpska diva ne treba da bude primećena u ovako velikoj nagradi sa kojom svi zajedno treba da se ponosimo.Složio bih se sa mladim kolegom, nije ovde, ali sve što je rekao vezano za „Mirdita - dobar dan“, koji inače osnuje „Centar za kulturnu dekontaminaciju“, kao i film „Teret“ i sve ono što se dešava u srpskoj kulturi mora biti pod mnogo većom kontrolom. Imam sve zamerke za sve što je rečeno.Što se tiče Zakona o arhivskoj građi, rekao bih hvala Bogu. Tu smo mnogo čuli od profesora Atlagića i ja zbog toga nisam hteo da na početku govorim kao predsednik odbora upravo znajući da se profesor se duboko i naučno bavi ovim stvarima i svima nam je postalo jasno da bez arhivskih dokumenata nema istorijskog pamćenja, da je mozak jedne države i jednog naroda u stvari arhivska memorija i arhiva.Imam samo jedan veoma značajan primer koji možda može da posluži. Mi imamo međunarodni sporazum sa ni jednom od najprijateljskijih zemalja u Evropi, to je Slovačka i taj međunarodni sporazum, vi iz ministarstva sigurno to dobro znate, pokriva i kulturnu saradnju.Saznao sam, pošto dosta Slovaka živi u mom okruženju, da je arhiv Slovačke došao sa kompletnom dokumentacijom, istorijske, kulturne građe Slovaka, umetničkim predmetima, spisima i naravno sve to je dato slovačkoj zajednici u Srbiji na čuvanje i na naravno dalju pažnju.Međutim, gradovi Komoran i Trnovec, su nekadašnje srpske opštine u Slovačkoj, srpske pravoslavne opštine. Mi nemamo ni jedan jedini dokument, nemamo nikakav inventar, postoje samo građevine i pamćenje zbog dve crkve. Mi smo tamo nestali i ne postoji nikakva arhiva kojom bi dokazali da tamo su živeli Srbi i da su to nekada bila naša mesta, naši gradovi i da odatle potiču mnoge porodice koje su možda danas i slovačkog porekla.To je samo jedan primer šta nam se desilo sa jednom prijateljskom zemljom, a šta će se desiti i šta se može desiti sa neprijateljskim okruženjem, tamo gde bi jako voleli da nestane i da se zatre svaka srpska građa, svaka srpska kultura i sve srpske uspomene mogu samo da zamislim.Ono što je najvažnije po meni u ovom trenutku, iz mog nekog viđenja jeste Miroslavljevo jevanđelje, dva puta je ovde spomenuta jedna ista rečenica, ja ću je ponoviti i treći put, UNESKO je 2005. godine u svoju biblioteku „Pamćenje sveta“ u 120 najvrednijih dela, kako kažu, koje je stvorila ljudska civilizacija, uvrstila Miroslavljevo jevanđelje. Ako na svetu živi 9,5 milijardi ljudi, svega 120 dela postoje te vrhunske civilizacije. Jedno od tih dela je srpsko ćirilično pismo. Da ništa drugo iz svoje istorije nismo uradili time smo postali deo velikog sveta i niko ne može da kaže da smo mali narod.Put ove naše najveće relikvije je zaista put i celog srpskog naroda i cele srpske države i svih kretanja na Balkanu. Jevanđelje je od Belog Polja do Beograda prošlo 15 hiljada kilometara, da ne poverujete. Sve važne ličnosti koje su imale dodira sa Jevanđeljem zabeležene su istorijski upravo zbog toga, od kneza Miroslava, Svetog Save i Nemanje koji Jevanđelje nosi u Hilandar, gde prvi put bogosluže upravo uz to Jevanđelje do Aleksandra Obrenovića koji dolazi do Jevanđelja tako što ide putem cara Dušana.

i ono se pojavljuje 1914. godine u najtežim trenucima za srpski narod. Pojavljuje se u kovčegu kralja Petra. Prolazi svu srpsku golgotu, odlazi na Krf, odatle se vraća i zahvaljujući knezu Pavlu koji umesto da u Narodnu biblioteku Jevanđelje smesti u muzej nije izgorelo u čuvenom bombardovanja. Tu je Bog verovatno odigrao svoju ulogu. Kasnije biva sklonjeno u manastir Raču.Dolazili su mnogi koji su znali da postoji neko blago u manastiru Rača, ali nisu znali da je to blago knjiga. Preturanjem manastira Rače sačuvano je Miroslavljevo jevanđelje. Ono što je takođe interesantno, 166. stranica koja se nalazi u Peterburškoj biblioteci, je stranica koja da ne verujete, govori o Jovanu Krstitelju. Mi baš na dan, tj. na drugi dan Jovana Krstitelja govorimo o ovoj temi.Na kraju bi rekao da je uloga ove Vlade, uloga predsednika države Aleksandra Vučića, uloga svih vas koji u ovome učestvujete, upravo uloga da sebe svrstate u red, od kneza Miroslava, do Svetog Save, do Obrenovića, Karađorđevića, svih velikana kojima je Miroslavljevo jevanđelje pokazivalo put, a nama narodnim poslanicima da ništa u svom mandatu nismo uradili i da nijedan zakon koji smo doneli ne bude kasnije pravdan kao dobar ili kao pozitivan. Ovo će biti delo kojim ćemo moći da se pohvalimo pred svojim unucima i pred pokolenjem da smo mi učestvovali u tome da se konačno kompletira Miroslavljevo jevanđelje. Hvala vam. Zahvaljujem kolega Krliću.Reč ima narodni poslanik Ana Karadžić.Izvolite, koleginice. **Ana Karadžić** Zahvaljujem predsedavajući.Poštovani ministre Vukosavljeviću sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, zakonima koji je danas nalaze pred nama pokazujemo da sazrevamo kao društvo i da zapravo shvatamo važnost kulture za naša decu, omladinu, ali pre svega za razvoj celokupnog društva i ekonomije. Ovim zakonima utvrdiće se okviri za sprovođenje sveukupne kulturne politike naše zemlje.Naša zemlja poznata je po nizu manifestacija koje obilaze ljudi širom sveta. Ovim zakonima definisaće se kriterijumi na kojima ćemo proceniti značaj tih manifestacija, utvrdićemo koje su to manifestacije od značaja, kako na lokalnom, tako i na centralnom nivou i na taj način razviti kulturni turizam kao jedan od načina da integrišemo kulturu u socijalno ekonomski razvoj.Veliki razvoj.Veliki broj stranih turista svake godine obiđe različite postavke muzeja, obiđe kulturno istorijske spomenike. Mi posedujemo zaista veliku istorijsku i kulturnu baštinu. Takođe smo svedoci da deo kulturnog turizma obuhvataju i manifestacije, poput „Guče“, „Egzita“, poput izložbe Marine Abramović itd. Znači, ima od svačega ima za svakoga po nešto.Dakle, imamo čime da se pohvalimo i ja bih se složila sa ministrom da to svakako nisu neprikladni sadržaji koji se nalaze na nacionalnim frekvencijama u „prajm tajmu“, ali to danas nije tema. Ja bih podsetila da je u ovom mandatu otvoren ponovo Narodni muzej. Posle 15 godina rekonstruisan je i konačno, kako je i ministar rekao tada tom prilikom, konačno je vraćen građanima Srbije.Važno

što je važno danas za kulturu i za ove zakone koji su pred nama, jesu korišćenje informaciono komunikacionih tehnologija u oblasti kulture. U ovom mandatu Vlade slušali smo dosta o digitalizaciji, dosta je implementirano upravo u obrazovanje i drago mi je što je konačno došao i red na kulturu. Pred nama je, sa tim u vezi Predlog zakona o arhivskoj građi koji će obezbediti potpunu zaštitu i očuvanje arhivske građe, bez obzira na oblik u kome on nastaje. To je veoma važno za razvoj svesti, kada govorimo o generacijama koje dolaze, odnosno svesti da se najvažniji dokumenti moraju zaštiti od uništenja. Takođe, ovim zakonom utvrdiće se i arhivski fond Republike Srbije.Ono

Osim što ovaj sporazum donosi višestruke koristi za razvoj kulture, za razvoj samog muzeja i za očuvanje kulturnog nasleđa, on takođe pokazuje naše veoma dobre odnose sa Rusijom i našu veoma dobru spoljnu utvrđeno je kao kulturno dobro od izuzetnog značaja. Samo ću citirati šta je rečeno, a to je da je to nulta tačka srpske kulturne istorije i živa dragocenost koja duboko prožima sveukupan nacionalni identitet i zajedničko istorijsko sećanje i to zaista jeste tačno.List broj 166 koji pripada listi UNESKA „Pamćenje sveta“ biće vraćen Srbiji. Naći će se u našem muzeju, a slike Nikolaja Reriha biće vraćene, odnosno predate Ruskoj Federaciji i upotpuniće kolekciju budućeg ruskog muzeja. Dakle, kao što sam već rekla, značajno pokazuje prijateljske odnose sa nama prijateljskom Rusijom.Zakoni koji su pred nama su veoma dobri. Oni su dobro došli. Mi ćemo glasati za njih pozitivno za sve zakone, jer smo uvideli da i ministar Vukosavljević i Ministarstvo kulture i informisanja i Vlada Republike Srbije ulaže maksimalno koliko može u kulturu koja je sve značajnija za nas danas. Poslanička grupa Pokreta socijalista, Narodne seljačke stranke i Ujedinjene seljačke stranke u danu za glasanje će podržati sve ove zakone. Hvala.

Hvala predsedavajući.Uvažene kolege iz ministarstva, poštovane koleginice i kolege, pred nama su predložene izmene i dopune zakona o kulturi i koliko se iz ovog materijala može videti, predstavljaju jedan ozbiljan korak u približavanju evropskim standardima ostvarivanja interesa u oblasti kulture sa jedne strane, ali i ostvarivanju jednog pravnog okvira za sprovođenje sveukupne kulturne politike naše zemlje.Imajući u vidu da primena odredbi ovog zakona ima i taj međunarodni karakter, načela i Zakon o kulturi usklađeni su sa mnogobrojnim konvencijama koje je potpisala Republika Srbija, ne bih da nabrajam sve te konvencije. Posebno bih ukazao na odredbe koje se odnose na zaštitu i očuvanje kulturnog nasleđa, tačnije predloženom izmenom člana 8. važećeg zakona u tačkama od 9. do 12. posebno se navodi svaka oblast zaštite i to zaštite nepokretnih kulturnih dobara, pokretnih kulturnih dobara, nematerijalnog kulturnog nasleđa i bibliotečko-informaciona delatnost sa posebnim osvrtom na taj deo koji se tiče digitalizacije.U svakom slučaju, ako se ima u vidu da je kulturno nasleđe ustavna kategorija, ono što nikako ne treba zanemariti je značaj koji kulturno nasleđe jedne zemlje ima u pogledu podizanja turističkog potencijala.Koliki je značaj ove promene zakona govori i činjenica da je oblast kulturnog nasleđa, verovali ili ne, što se tiče javnosti pre svega, još uvek regulisanaZakonom o kulturnim dobrima iz 1994. godine, ako se ne varam. Donošenjem ovih zakona posle 25 godina, služba zaštite kulturnog nasleđa će doći u fokus kulturnih aktivnosti.Imajući u vidu da više od 15 godina, tačnije od 2004. godine Republika Srbije je kada je prestala da finansira zavode za zaštitu spomenika kulture kulture i arhive, ove ustanove koje obavljaju delatnost od opšteg interesa, nemaju rešen status u pogledu vršenja osnivačkih prava i finansiranja.Mi danas imamo situaciju da ove ustanove finansiraju pojedini gradovi, lokalne samouprave, a da one vrše delatnost na teritoriji više jedinica lokalne samouprave.

zakona, izvinjavam se, o kulturi, predviđeno je da ustanove koje obavljaju delatnost zaštite nepokretnih kulturnih dobara i delatnost zaštite arhivske građe osniva Republika Srbija, osnivač može biti i AP i jedinica lokalne samouprave.Takođe, predložene izmene će omogućiti finansiranje jedinstvene mreže ustanova zaštite, što će doprineti svakako boljem uvidu u njihov rad i vršenju nadzora na kraju krajeva. Smatram da treba dati pozitivnu ocenu i odredbama zakona koje se odnose na oblast digitalizacije kulturnog nasleđa, a kojim se utvrđuje obaveza korišćenja jedinstvenih softverskih rešenja. Uvođenje digitalnih registara u svim domenima kulture doprineće se stvaranju jedinstvenog sistema korišćenja kulturnog nasleđa.Mi nasleđa.Mi iz SDPS zalažemo se za kulturu kao nacionalni cilj, da svako treba da ima pristup kulturi i svačija kultura treba da bude dostupna građanima Srbije.Takođe, zalažemo se za veća ulaganja u kulturu, za stvaranje kulturne infrastrukture i povezivanje ustanova kulture sa drugim, prvenstveno turističkim i privrednim sadržajem.Ministar je na početku svog izlaganja rekao da su se posebne neke manifestacije istakle koje su već postale i brend

kolege, narodni poslanici i uvaženi ministre sa saradnicima, kao član Odbora za kulturu i informisanje na upravo poslednjem sastanku koji smo imali zaista, ne govorim samo u svoje ime, već i u ime svih prisutnih tada, sa velikim odobravanjem i radošću primili smo ove objedinjene predloge naše Vlade i Ministarstva kulture.Dakle, zakon o izmenama i dopunama Zakona o kulturi je veoma važan, neophodan, o njemu je bilo mnogo reči. Ovaj drugi predlog izuzetno značajan za svaku zemlju, dakle Zakon o arhivskoj građi i o arhivima, i informisani smo o svoj problematici sa kojom se do sada ovo prikupljanje arhivske građe susretalo ne samo materijalnim problemima već arhiviranju, skladištenju, a i zahvaljujući gospodinu Jakšiću, evo da iznesem u javnost saznali smo da u ovom trenutku oko 150 kilometara, ako sam dobro razumela, materijala treba da bude obrađeno, skladišteno i jednostavno objedinjeno kao jedna baza za našu zemlju.Ovde ću se nadovezati i zahvaliti upravo predsedniku Odbora za kulturu i informisanje, gospodinu Mirku Krliću, na ovoj javnoj čestitki, toploj i srdačnoj koju mi je uputio. Ali, zašto ovde? Zato što verujte mi iskreno, najčistije iz srca govorim, da nije bitno bilo da se o ovoj nagradi piše u našoj zemlji, jer se dovoljno mnogo i veoma važno pisalo u Italiji. To će možda, možda jednog dana upravo biti i neka mala, malecka mrvica za neku buduću arhivsku građu i za neke buduće generacije, jer da pojasnim, u jednoj grupi najvećih svetskih operskih pevača našla se i jedna Srpkinja, prva Srpkinja u 2019. godini koja je pored svoje osnovne delatnosti, dakle operske delatnosti zajedno sa tim svim velikim svetskim pevačima imala dara, a i sluha za podizanje kvaliteta i afirmacije operete. U toj 2019. godini, upravo godini kada Srbija zajedno sa Italijom obeležava 140 godina diplomatskih odnosa i zato verujem da će to biti jedan mali detalj.U svakom slučaju, hvala vam svima na čestitkama, a ja bih da istaknem da ovaj Sporazum između Republike Srbije i Ruske Federacije svakako nam služi svima na čast i svakako se pridružujem gospodinu Krliću, da smo se osećali i osećamo se izuzetno i počastvovano, Sporazum o razmeni kulturnih dobara i o vraćanju ovog 166 lista Miroslavljevog jevanđelja. Ja, kao neko ko je i lično svojim imenom i prezimenom, kao nestranačka ličnost i kompletnom svojom biografijom dosadašnjom umetničkom, podržala lično predsednika Aleksandra Vučića, ja sa zaista ponosna što je to upravo njemu uspelo, jer smo informisani da su mnogi i mnogo decenija unazad pokušavali, trudili se da do ovoga dođe, ali evo ponosna sam što je to upravo predsednik Vučić uspeo da realizuje.Što se tiče izmena i dopuna Zakona o kulturi, htela bih samo nekoliko stvari da napomenem, koji je jako dobar i drago mi je što ima mnogo dobrih stvari u tim predlozima. Recimo, da vas podsetim da sam upravo, pre svega nekoliko meseci, i sama ukazivala na problem baletskih igrača i baletske umetnosti uopšte, i da smo tada pojasnili kakav je nesklad između odlaska u penziju i mogućnosti, fizičkih mogućnosti koje prate baletsku umetnost. Baletska umetnost je umetnost mladih, estetika mladih i tada sam zamolila, i kod vas takođe lično bila tim povodom na razgovoru, a i uputila iz Skupštine poziv i molbu premijerki Brnabić, i drugim ministrima, da se preduzme nešto. Moram da kažem, tako se to radi.Vrlo brzo je i preduzeto. Napravljena je akcija, dakle nije se problem sklanjao, kao što se ti činilo decenijama, nego se naša Vlada direktno, hrabro, jasno susrela sa ozbiljnim zakonskim problemom koji je trebalo rešiti. Problem je rešen, primljeno je 16 mladih mladih baletskih igrača, problem je rešen, ali za praktično par godina unapred. Zato je jako dobro što ove što ove izmene i dopune se recimo odnose, i ne samo na baletske igrače, nego i na folklor, na recimo igrače našeg divnog, fantastičnog „Kola“, i što će to biti regulisano i stavljeno zapravo u pravni okvir.Htela

pojavio se ozbiljan, neverovatan i vrlo dramatičan problem za sve one koji su samostalni umetnici, a to je da u jednom trenutku, usled neplaćanja doprinosa ili zakašnjenja tih doprinosa, doprinosa, a nagomilane kamate tim povodom, samostalni umetnici u jednom trenutku dužeg perioda nisu bili u mogućnosti da overe svoje zdravstvene knjižice ni za sebe, ni za članove svoje porodice, ni za svoju decu koja su bivala bolesna, naravno malu decu. Tada sam, ja nisam bila poslanik, ali samo kao potpredsednik Kulturno prosvetne zajednice, obratili smo se, i generalni sekretar Živorad Ajdačić, kao i profesor Rusalić, koji u tom trenutku bio koordinator umetničkih udruženja, mi smo od tadašnjeg premijera Aleksandra Vučića dobili ogromnu pomoć.To je ono što se ne zna i moja je dužnost da to saopštim, jer je ličnim, isključivim zalaganjem tada premijera, imali smo nekoliko ozbiljnih sastanaka sa, da ne oduzimam sad vreme, sa svim relevantnim ministarstvima i iznašli smo, Vlada je donela odluku, iznašla je rešenje kojim je kojim je otpisana ta kamata, a dug reprogramiran na pet godina.Hoću da kažem da je jako važno da se svaki problem, i ovaj, rešava upravo ovim predlozima, dakle, da se stavi u jedan zakonski okvir i da se po njemu kao problemu možemo slobodno da krećemo, ali opet u granicama zakona.Kada sam već pomenula Kulturno-prosvetnu zajednicu, dozvolite mi da izrazim veliko čuđenje kako je moguće da Kulturno-prosvetne zajednice

nauka i umetnosti, Vukova zadužbina, Zadužbina Dositeja Obradovića, kada je upravo Kulturno-prosvetna zajednica, koja postoji od 1955. godine, imala taj značaj do 2002. godine i nacrtom takođe bila predviđena. Ja vas molim ako znate da mi kažete šta se dogodilo. Kako je moguće da nje nema sada tu, kada je ona takođe jedan od osnivača upravo Vukove zadužbine, Zadužbine Dositeja Obradovića?Još nešto što sam primetila, i tu se zahvaljujem iskusnoj poslanici iz grupe radikala Nataši Jovanović koja je nesebično podelila svoje zapažanje sa mnom, primetile smo da se kada se nabrajaju oblasti u okviru kulturne delatnosti da nema operske umetnosti. Ima baletske, ima scenske, ima muzičke umetnosti. Moram sada malo da pojasnim, sa dva aspekta, zašto je operska umetnost važna da bude izdvojena.Prvo, posle baleta, posle baletske umetnosti koja zahteva najveće fizičko trošenje, odmah iza baletske umetnosti stoji operska umetnost. Identično kao sportisti, operski umetnici koriste svoje telo i ozbiljnu fizičku snagu, kondiciju, podrazumevano svakodnevno vežbanje, upotreba sopstvenog tela, naučnici su izračunali da za jedan sat velikih uloga operskih se utroši isti broj kalorija kao što jedan rudar u jami istroši svojih kalorija kopajući ugalj.Dakle, operska umetnost koristi svoje telo, da ne kažem ozbiljno ruinira svoje sopstveno telo tokom profesije, zato imamo i beneficirani radni staž, kao i baletski igrači, da ne pričamo o nekim detaljima da vazdušni stubovi koje mi imamo pri projekciji svakog tona ozbiljno narušavaju naše krvne sudove, sudove u mozgu, da pritisak koji dijafragma vrši na naše unutrašnje organe, dakle, sve je to jedna profesija o

drugi aspekt se tiče značaja i razumevanja i univerzalnosti opere, kao i baletske umetnosti, kao slikarstva, koji je jezik univerzalni, dakle, važan za jednu zemlju, za svaku zemlju, jer taj jezik se razume u celom svetu, dok drama, gluma je vezana lokalno za reč, za razumevanje.Dakle, imajući u vidu ovo, volela bih da znam kako i zašto je opera izostavljena sa ovog spiska, jer je sigurno, mi imamo dve opere, beogradsku i novosadsku, i očekujemo očekujemo i nadamo se da će biti i drugih, mislim da je ovo za buduće generacije takođe bitno, da se zna, razjasni, uz izvinjenje što sam tu opširna, ali mislim da je ovo prvi i jedinstven trenutak da pojasnim šta su sve karakteristike. Znate, kada se kaže pevač, to se misli neću sad da kažem na koje sve pevače, ali operski pevač mora svakodnevno da vežba kao i teniser i to mora da se ima u vidu kada se razgovara o ovim oblastima, odnosno delatnostima.Sada želim još nešto da kažem, rizikujući da rizikujući da se niko sa mnom ne složi, što nije ni problem, jer nije moje da odobravam ono što drugi misle, nego je moj zadatak da sledim sebe i govorim ono što ja mislim, ali rizikujući da izgovorim ovo, mislim da ćete verovatno svi da me napadnete, što takođe nije problem, a to je – radi se o budžetu za kulturu.Ja mislim da taj budžet nije tako mali, odnosno da on odgovara i u harmoniji je sa ekonomskim stanjem naše zemlje, za koji znamo kakvo je bilo i da se shodno tome i ti parametri pomeraju. I sama sam kao umetnik, naročito posle 2000. godine, bivala u situaciji da ekonomišem i da sopstveni novac zarađen u inostranstvu ulažem u projekte koje sam osmišljavala i da vrlo vodim računa o svakom dinaru, koliko košta sala, koliko su svi ostali troškovi, jer sam naravno očekivala da mi se taj novac vrati, i vraćao mi se kroz ulaznice, dakle, radila tržišno i vrlo dobro i lično znam kako se treba dobro osećati u okviru onoga što imate, govorim o materijalnom, i na koji način kreativnost sopstvenu možete da upotrebite da to što je možda skromno materijalno delo je veoma bogato. Ne kažem da je to uvek moguće, ali moguće je.Zato sam i

to je već tema za diskusiju. Ja vas molim, ministre, i sve buduće ministre i sve one koji će učestvovati u svim komisijama i postavljati ljude u komisije, mi smo mala sredina umetnička i manje-više ipak se svi znamo. Imamo i neka mišljenja, ako se i lično ne poznajemo, jedni o drugima. Vrlo dobro znamo ko je ko i kakav, vrlo dobro znamo ko ne živi po sistemu ja tebi – ti meni i vrlo dobro znamo ko najveći deo svojih stremljenja ipak izdvaja za neke opšte interese. Ja vas molim, sve one koji budu u budućnosti odlučivali o tim komisijama, da se takvi ljudi, časni, a ima ih, biraju u te komisije.Završavam, opet sam se kroz ovu diskusiju inspirisala da kažem nešto što mi nije bila ni namera, a odnosi se na one koji kao mantra ponavljaju da su elita, pa za razliku valjda od onih koji to nisu, a ti koji nisu ispada da smo većina izgleda ovde koja sedi sada, mislim, naravno, na poslaničke klupe, a naročito na ovo mesto gde sedim i ja i još više naročito na one javne ličnosti i pojedince koji se usuđuju da na bilo koji način ne podrže, nego čak i sarađuju i sa svojom Vladu i na bilo koji način iskažu svoje mišljenje i podrže ovu Vladu i većinsku partiju.Ja bih želela samo da nekima od njih, da ih uputim možda da pogledaju upravo naš, sastanak našeg Odbora za kulturu i informisanje poslednji, koji je naravno snimljen i da poslušaju doktorsku disertaciju u tri minuta, što je jako teško profesora Atlagića. Znači u tri minuta. Ovako iz glave ne, kao što je sada čitao, nego ovako iz glave o arhivskoj građi. Za mene je to elita. elita. Želim da izrazim svoje najličnije i najdublje divljenje prema profesoru Atlagiću. Hvala.

kada je reč o kulturno-prosvetnoj zajednici, u procesu usaglašavanja ovih izmena i dopuna Zakona o kulturi bila je javna rasprava, bile su sednice Odbora za kulturu, bile su razne druge okolnosti, učešće svih zainteresovanih subjekata. Jednostavno ta stvar je bila na graničnoj liniji, prema tome nije zanemarivana i vi ste bili učesnik u tom procesu i gospodin Ajdačić je bio učesnik u tom procesu, prema tome došlo se do situacije koja i dalje može da se promeni.To se može rešiti i amandmanom, o čemu smo postigli neku saglasnost, ali jednostavno, kao što je u zakonu naglašeno uglavnom se radi o ustanovama čije trajanje seže u početke obnove moderne srpske države ili tzv. tradicionalne ustanove i njihove derivate. Šta su derivati? To su Vukova i Dositejeva zadužbina, budući da ličnosti Vuka i Dositeja, kako to stoji u tekstu ovog zakona sežu u početke obnove moderne srpske države.To je bio kriterijum zbog koga su pomenute ustanove i institucije, poimence nabrojane i obuhvaćene ovim rešenjem. Svakako da se može afirmisati stav i da kulturno-prosvetna zajednica sa ne malim zaslugama za različite aktivnosti tokom poslednjih 60 i više godina treba tu da se nađe, ali ja podsećam da Ministarstvo kulture nije bilo jedini subjekt u procesu razmatranja i odlučivanja o ovakvim stvarima.Da zaključim. Mislim da postoji prostor da se u naredna dva dana kroz amandman koji će biti predložen ta stvar sagleda za nijansu drugačije. Reč je o jednoj nijansi, znači nije reč o potpuno drugačijem sagledavanju, nego reč je o nijansi i da dođe do se tiče opere. U pravu ste kada kažete da opera nije eksplicitno navedena kao opera, ali se ona nalazi pod muzika, tj. stvaralaštvo, produkcija i interpretacija, tako da i druge oblasti koje se tiču interpretacije, umetnička muzika i slično mogu da zauzmu sličan stav. Kada je reč o nesumnjivim fizičkim i mentalnim naporima koji su potrebni za tu vrstu izvođenja, ja tu nemam šta da dodam osim da se složim sa vama, ali sličnu stvar tvrde i glumci, u zavisnosti od toga kojom se vrstom glume bave i na koji način i u kom obimu. Dakle, opera nije eksplicitno pomenuta, ali se podvodi pod interpretacija u muzici.Još jedna stvar, kada je reč o baletskim igračima i umetničkoj igri.

je, takođe jasno ustanovljeno ranije, utvrđeno i opisano i društvo kao celina se opredelilo za činjenicu da baletski igrači i umetnička igra imaju prepoznate snažne specifičnosti u vezi sa svojom umetničkom osobenošću, pa je kroz ovaj zakon, kroz ove izmene i dopune ta stvar samo uvedena i u Zakon o kulturi.Ja sasvim verujem da imajući u vidu stvari koje ste vi naveli i takva stvar može da se razmotri u nekoj budućoj brzoj izmeni i dopuni Zakona o kulturi, o čemu je potrebno da se napravi jedan širi društveni konsenzus koji obuhvata poslanike u kulturi, Odbor za kulturu Skupštine Srbije, jednu javnu raspravu i učesnike i predstavnike iz drugih iz drugih oblasti izvođačkih umetnosti i kulture u najširem smislu. Sigurno, što se mene lično tiče, mada je to nebitno za ovu vrstu razmene stavova, bih podržao tako nešto, ali to nije stvar dobre volje nekog ministra već podsticaj jednog opredeljenja. Ali, u svakom slučaju mislim da postoji dobar prostor da se tome pristupi na taj način kako ste vi opisali u budućem periodu.Kada je reč o vašoj oceni da budžet nije mali, naravno svakako da nije mali. To niko nije rekao. Međutim, budžeti se mogu, govorim o budžetu za kulturu, mogu posmatrati uslovno ili bezuslovno. Novac koji država odvaja za kulturu imajući u vidu ekonomsko stanje naše države nije mali novac, ali mi uvek kada smo govorili, pa i na današnjoj sednici o tome da li je neki budžet, ovde niko nije rekao da je budžet mali, već je rečeno da bi budžet trebalo da bude veći, što nije sasvim identična stvar, ali kada govorimo o tome mi moramo da se referišemo i da posmatramo princip pod kome druge države u svetu, koliko one izdvajaju iz budžeta sopstvenih za kulturu.S tim u vezi, ako se gleda i na preporuku Unesku da jedan posto samo za kulturu, ne za informisanje, samo za kulturu, jeste preporuka, to nije obaveza, Unesko nije organizacija koja može da nameće takve stvari, već je posle dugog niza godina proučavanja se došlo do jedne pretpostavke da je za održiv kulturni razvoj potrebno prema stavu Unesko, jedan posto. Da li je to idealna procena ili nije ostaje da se vidi, ali mi smo se uglavnom obazirali na tu činjenicu i na tu pretpostavku i na još neke zemlje sa kojima Srbija može da se poredi, jer bez obzira, kažem koliki je budžet neke zemlje u pitanju, da li je to sto ili hiljadu dinara ili deset hiljada dinara, procenat je relativna stvar.Konačno što se tiče, kako vi to zovete, raspodele novca,

ja dobio novac na konkursu ministarstva, komisija je rezonovala i rasuđivala ispravno. Ukoliko ja nisam dobio, komisija nije rasuđivala ispravno. Ponoviću treći put, da pojednostavljuje, ali prosto to je jedna vrsta osobenosti naše kulturne javnosti. Uvek kada ljudi odlučuju o nekim stvarima, odnosno o finansijskoj ili drugoj sudbini trećih lica, sigurno da ne postoje idealni aršini i sigurno je da ne postoje idealni ljudi i sigurno je da ne postoje idealne situacije, da se svakom rešenju može spočitavati neka manjkavost ili neko možda za nijansu ili dve sagledavanje situacije koje je slabija od idealne.Vi ste rekli, to je vaše stanovište, da se zalažete da časni ljudi, citiram, budu u komisijama. Ja mislim i da su do sada, barem što se mene tiče i kad sam ja bio pozvan da se za to pitam i inače časni ljudi sedeli u komisijama Ministarstva kulture, jer ne bih se nikada osmelio da se bavim poslom za koji bih smatrao da se njegovim barem delom bave neki ljudi koji nisu obuhvaćeni pojmom časni ljudi. Prema tome, mislim da su i sada časni ljudi u pitanju, ali se slažem sa vama da uvek treba voditi računa o tome da je reč o profesionalcima iz svoje oblasti ili ako ne o profesionalcima, ono o ljudima koji za predmetnu oblast za koju odlučuju u ime države, a i u ime Ministarstva kulture, budu kompetentni i u većoj meri ukupno prepoznati u društvenoj zajednici ili užoj zajednici u kulturi kao osobe koje se razumeju u taj posao.Naravno, ponoviću suštinu onoga što želim da kažem u vezi sa konkursima i distribucijom sredstava, nikada dovoljno pravičnosti i nikada dovoljno časnih ljudi da se tim poslom bave, ali ja mislim da mi generalno gledano uz marginu greške, jer greške su uvek moguće i subjektivno sagledavanja su uvek moguća, mi nemamo velikih razloga da se vajkamo na sastave komisija Ministarstva kulture koje je odlučilo vrlo osetljivom pitanju distribucije sredstava i na nadam se da će i u budućnosti tako da ostane. Prema tome, mislim da za većinu stvari na koje ste se osvrnuli sam sada prokomentarisao ali ako sam nešto propustio, vi me podsetite, biće mi drago da dodam još nešto. Hvala.

Odgovoriću koleginici Jovanović, ali ujedno će to biti dobar osnov da ministar shvati, kao i ljudi koji su mu pisali ovaj zakon, u ime ministarstva, gde su pogrešili.Argumentacija koju je iznela koleginica i koju smo zajedno primetile je apsolutno ispravna. Da je to tako, govore i konkursi koje raspisuje Ministarstvo za kulturu, a tiče se scenske interpretacije u koju spada i opera, kao posebna kulturna delatnost.Niste samo tu pogrešili, gospodine ministre. Pun netačnosti i nedorečenosti je član 8, a o tome će govoriti poslanici SRS i ja lično, kada bude bilo razmatranje zakona u pojedinostima.Ovo je bila prilika, ako ste već ušli u izmenu i dopunu zakona, da apsolutno sve greške koje su nastale ranije i koje nisu bile ispravljene, bez da vam vaši saradnici, što je njihovo pravo, sufliraju, ali i da opravdaju ono što je ovde ne u domenu, ja ne bih rekla neznanja, već neke greške koja je, možemo da kažemo, tehničke prirode. Ali, suštinski, sada to nije u redu.Imaćemo priču i o tome da je narodna igra samo deo folklora. Jel možemo da se složimo sa tim? Narodna igra je deo folklora, a vi ste narodnu igru definisali kao posebnu kulturnu delatnost. Dakle, ono što je opšte priznata kulturna delatnost u pojmovnom obliku, a da ne govorim o svim ovim aspektima o kojima je koleginica pričala, jeste takođe i opera, kao posebna, a naravno i folklor, kao širi kontekst koji je svakako morao da ima veću pažnju, a ja ću u svom obrazlaganju dati i dodatne argumente zbog čega, jer to je veoma važno, i etno i kulturno i kakvo god hoćete nasleđe, ne samo srpsko, već i svih drugih zajednica koje žive u našoj zemlji. **Đorđe

Svaka stručna osoba mora da poseduje jedan intelekt koji ga vodi, kad je umetnost u pitanju, i analizi sopstvenog dara kroz koji, dakle, mora biti darovit da može da proceni onog drugog preko puta sebe i ne samo da ga proceni, da bude daleko korak u budućnosti, da je inovativan, da su njegovi kriterijumi posebni, udruženi. Kad sam rekla možda reč - časno, udruženi sa maksimalnim osećanjem pravednosti koje se uvek naslanja i na opšte dobro i koje isključuje, koliko god je moguće, prihvatam da je teško, svaku subjektivnost.Dakle, ako meni neko nije simpatičan, a ima i takvih ljudi, ja ne želim da mu oduzmem one kvalitete koje taj ima. Malo ćete ljudi u ovoj našoj Srbiji sresti a da oni zaista žive tako. Možda deklarativno. Ali, da je zaista njima stalo, zbog njih samih, da to ne mora nikad niko da sazna na zemaljskoj kugli, da je njima stalo, da su časni pred sobom na taj način da ne oduzimaju kvalitete onome ko im jednostavno nije na njihovoj, prosto, nije simpatičan i ne dele čak i njegova uverenja, bilo kakva. Ali, imaju određene kvalitete. Zato sam rekla da za svaku komisiju, kao i za sve u životu, intelekt je prva stvar.Što se tiče budžeta, vi se pozivate na preporuke i na to kako druge zemlje, na ono što su odredile druge zemlje. Shodno tome možemo da se pozovemo i na to kakva je ekonomija tih drugih zemalja. A, nema veze. Dobro, ali ja sa mojim pogledima i stavovima moram ipak da kažem da smo mi svesni u kakvom je stanju bila naša zemlja i šta se desilo sa našom ekonomijom. Kada sam rekla da ne mislim da su ta sredstva mala, mislim da

sa mnogo više podataka i informacija o tome brine, odlučuje, promišlja, ne spava noću, na primer, što bih ja radila, i što sam radila i što radim i ja i vi i svako sa svojim platama i sa svojim budžetom.Treće, o

sa svim mogućim kapacitetima koji bi omogućili da se neka suma ipsilon raspodeli što pravičnije. To je nesporno. Bez potrebe da po svaku cenu ispadne da mislimo isto, ali, jednostavno ja se slažem sa takvim stanovištem. Ali, to nije bila tema na način kako sam je ja razumeo, što je moguće da je moja greška.Dakle, nije bitno da se porede zemlje u vezi sa visinom budžeta. Burkina Faso, bez želje da uvredim prijateljsku zemlju, može da ima 10 dolara bruto-nacionalnog prihoda, ako ona odvoji 10 centi ili jedan cent, da me aritmetika ne prevari, onda je to 1%, a Norveška koja ima 10 miliona nečega, ako odvoji 1%, to će biti drugačije. Znači, nije stvar u apsolutnom iznosu, reč je o procentualnom iznosu.Naglasio sam, takođe, da i dalje verujem u to da je princip inače života i u politici i u društvu takav da se zemlje ugledaju jedna na drugu, u pogledu donošenja zakona, u pogledu stepena demokratije, u pogledu drugih stvari. Prema tome, to nije ništa novo i ne verujem da oko toga postoje neslaganja.U sa ovim što je koleginica Jovanović rekla, upravo ovakva debata, odnosno kasnija priča o tome i služi tome da se isprave neki detalji…(Nataša amandmani, naravno.Prema tome, znate kako, sada je ovde navedeno kao narodna igra, folklor, sigurno da je pojam koji je širi pojam jer obuhvata i pevanje, jer obuhvata i i neke druge stvari. Da li se pod interpretacijom može posebno dati omaž operskoj umetnosti, verujem da da. Prema tome, mi nismo neskloni, skloni smo da prihvatimo sve one opservacije i analize koje se Ovo nije grad Varadin, ovo nije uklesano u kamenu.U pravu ste kada kažete da je moguće i da nekom to baš ne služi na čast, ali nama, nekom tehničkom omaškom, nije se dovoljno pedantno pristupili definiciji svake od ovih stvari. Prema tome, ostaje prostor da ono što možemo ispravimo ili dopunimo na način kako to dolikuje.